Дякую. Івана Шинкаренка та Олександра Ткаченка до Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральної прокуратури України стосовно перевірки фактів неналежного проведення досудового розслідування у кримінальних провадженнях. Олександра Ткаченка та Івана Шинкаренка до Кабінету Міністрів України, Національної поліції України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Генеральної прокуратури України щодо вжиття дієвих заходів реагування для припинення незаконного будівництва на території Дунайського біосферного заповідника. Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України стосовно вжиття дієвих заходів для забезпечення фінансування оплати праці працівників закладів охорони здоров'я Білгород-Дністровського, Татарбунарського та Кілійського районів Одеської області. Олександра Качури до Голови Верховної Ради України щодо оновлення веб-сайту Верховної Ради України. Івана Шинкаренка та Олександра Ткаченка до Кабінету Міністрів України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства фінансів України, Державного агентства автомобільних доріг України, Одеської обласної державної адміністрації стосовно забезпечення фінансування для проведення ремонту автомобільних доріг загального користування у Татарбунарському та Кілійському районах Одеської області. Зіновія Андрійовича до Прем'єр-міністра України, міністра оборони України, міністра фінансів України щодо включення жителів військового містечка в кількості 1418 осіб до розрахунку горизонтального вирівнювання податкоспроможності Делятинської об'єднаної територіальної громади Івано-Франківської області. Дар'ї Володіної до Державної податкової служби України щодо надання інформації з питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень. Владлена Неклюдова до Генерального прокурора України щодо проведення ефективного досудового розслідування по кримінальним провадженням, пов'язаним з розкраданням бюджетних коштів. Костянтина Касая до Заступника начальника з експлуатаційного утримання Служби автомобільних доріг у Полтавській області щодо стану доріг в Полтавській області. Іванни Климпуш-Цинцадзе до міністра розвитку громад та територій України, Генерального прокурора України, Київського міського голови щодо можливого незаконного будівництва Житлового Комплексу "Signature", за адресою: Мечникова, 11А та житлового будинку Товариства з обмеженою відповідальністю "Будінформ", за адресою: вул. Мечникова, 7Б, що призводить до обвалу сусідніх житлових будинків та загрози життю їх мешканців. Андрія Лопушанського до Прем'єр-міністра України про включення заходів до Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020 - 2022 роки щодо безпеки гірського туризму. Михайла Бондаря до голови Львівської обласної державної адміністрації щодо проблеми фінансування медичних препаратів, які фінансуються по відповідній державній програмі, зокрема інсуліну в Буському районі Львівської області. Михайла Бондаря до начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області, першого заступника прокурора Львівської області, начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області щодо сприяння у відновленні документів учаснику бойових дій на сході, переселенцю Постолу Сергію та встановлення обставин отримання паспорту громадянина України та закордонного паспорту сторонньою особою на його ім'я. Олексія Жмеренецького до прокурора Хмельницької області щодо розслідування зловживань керівництва Полонської об'єднаної територіальної громади Хмельницької області. Олексія Мовчана до директора державного підприємства "Національні інформаційні системи", міністра юстиції України щодо доступу до публічної інформації Єдиного державного реєстру у формі відкритих даних. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України, міністра юстиції України про кількість дітей, народжених сурогатними матерями. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра України, міністра закордонних справ України про міждержавні відносини з питань визнання законності сурогатного материнства, прав дітей, генетично споріднених громадянам іноземних держав, народжених сурогатними матерями в Україні. Ігоря Колихаєва до міністра інфраструктури України щодо забезпечення бюджетного фінансування робіт з ремонту дороги загального користування державного значення (територіальна) Т-22-07, яка проходить через Високопільський район Херсонської області. Ігоря Колихаєва до міністра розвитку громад та територій України, міністра енергетики та захисту довкілля України, міністра фінансів України щодо забезпечення в повному обсязі державного фінансування робіт з реконструкції комплексу очисних споруд питної води по вулиці Промисловій, 27 в селищі міського типу Нововоронцовка Херсонської області. Єлізавети Богуцької до Генерального прокурора України щодо неналежного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. Володимира Іванова до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України, міністра охорони здоров'я України, голови Херсонської обласної державної адміністрації, голови Херсонської обласної ради щодо необхідності розробки обласної цільової програми "ЗДОРОВ'Я ХЕРСОНЦІВ", а також виділення додаткового державного фінансування для належного забезпечення заходів зі слухопротезування жителів Херсонської області. Володимира Іванова до Прем'єр-міністра України, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, міністра фінансів України щодо необхідності врегулювання окремих питань з підготовки бюджетних установ Іванівського району Херсонської області до нового опалювального сезону. Арсенія Пушкаренка до Генерального прокурора України щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018100010005890, що стосується розкрадання коштів, виділених на будівництво очисних споруд Оріхуватських ставків Голосіївського парку міста Києва. Людмили Марченко до голови Тернопільської обласної ради про реалізацію завдань і заходів Державної цільової програми розвитку Тернопільського аеропорту на період до 2023 року. Людмили Марченко до директора Тернопільського обласного комунального підприємства "Фірма "Тернопільавіаавтотранс" про реалізацію завдань і заходів Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року. Володимира Арешонкова до міністра фінансів України про відновлення фінансування об'єктів соціально-економічного розвитку окремих територій. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра України щодо загроз стабільному проходженню опалювального сезону. Ірини Констанкевич до міністра соціальної політики України щодо відшкодування витрат на лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра України щодо виокремлення управлінь соціального захисту населення в окремі структурні підрозділі прямим підпорядкуванням Міністерству соціальної політики та недопущення скорочення штатної чисельності працівників. Олеся Довгого до міністра розвитку громад та територій України про необхідність вжиття невідкладних заходів щодо недопущення зриву опалювального сезону в місті Світловодськ Кіровоградської області. Олеся Довгого до Кіровоградської обласної державної адміністрації щодо необхідності забезпечення лікарськими засобами імуносупресивної терапії. Дмитра Костюка до міністра оборони України щодо відновлення роботи Новоград-Волинського військового шпиталю. Владислава Бородіна та Сергія Северина до Прем'єр-міністра України, міністра охорони здоров'я України, голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо безперебійного забезпечення препаратами інсуліну хвору Наталії Піпи до Львівського міського голови щодо перегляду детального плану території у районі вулиці Липова Алея, міста Львів. Павла Фролова до голови Антимонопольного комітету України про вжиття заходів із протидії зловживанням монопольним становищем з боку окремих суб'єктів підприємницької діяльності та забезпечення економічної конкуренції на ринку електроенергії України. Павла Фролова до Прем'єр-міністра України щодо вжиття заходів з підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення та реалізації механізму електронного перепису населення в Україні. Олександра Качури до Голови Служби безпеки України, міністра оборони України, міністра внутрішніх справ України щодо надання інформації про знаходження добровольчих формувань на території Операції об'єднаних сил. Григорія Мамки до Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України щодо перевірки фактів протиправної діяльності службових осіб Акціонерного товариства "Укрзалізниця" та інших юридичних осіб приватного права. Софії Федини до міністра внутрішніх справ України щодо знищення та пошкодження зелених насаджень, осквернення та руйнування пам'ятника, спорудженого в пам'ять тих осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції. Ігоря Негулевського до Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо дії наказу Державної архітектурно-будівельної інспекції України "Про результати розгляду питань щодо ліцензування" від 4 квітня 2018 року №19-Л в частині видачі ліцензії Товариству з обмеженою відповідальністю "Миколаївбудцентр". щодо проведення ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування державного значення Миколаївської області. Ольги Саладухи до Прем'єр-міністра України, директора Фонду соціального захисту інвалідів, міністра охорони здоров'я України, міністра соціальної політики України, міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, міністра фінансів України щодо реалізації Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів у 2020 році. Петра Павловського до заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо отримання інформації у зв'язку із розглядом законопроекту щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Юлії Яцик до міністра енергетики та захисту довкілля України, голови Державної інспекції ядерного регулювання України, президента державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" щодо надання інформації та вжиття заходів. Юлії Яцик до Прем'єр-міністра України, виконуючого обов'язки голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України, заступника голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, голови Запорізької обласної державної адміністрації, голови Запорізької обласної ради щодо припинення незаконного будівництва та подальшої заборони будівництва полігону твердих побутових відходів в межах міста Василівка Запорізької області. Артема Дубнова до міністра юстиції України щодо неправомірних дій арбітражного керуючого. Петра Павловського до виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби України щодо отримання інформації про розмір орендної плати та користування земельними ділянками Сергія Северина до Прем'єр-міністра України щодо ремонту аварійних ділянок автомобільної дороги державного значення Т-04-08 Павлоград – Токмак. Сергія Северина до Прем'єр-міністра України щодо ремонту аварійних ділянок автомобільної дороги державного значення Т-04-01 Дніпро–Мелітополь. Групи народних депутатів (Нікітіної, Штепи та інших. Всього 4 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо виділення коштів на розробку проектно-кошторисної документації капітального ремонту аварійної ділянки територіальної автомобільної дороги Т-04-01 Дніпро-Васильківка – Покровське

Андрія Лопушанського до Прем'єр-міністра України щодо проведення робіт для повноцінного відновлення залізничного сполучення Хирів–Загуж. Олександра Дануци до Прем'єр-міністра України про обмеження строків розрахунків за договорами поставки продовольчих товарів до торгівельних мереж шляхом прийняття відповідної постанови Кабінету Міністрів України в рамках статті 271 Господарського кодексу України. Олександра Гереги до Прем'єр-міністра України щодо невиплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку платникам Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Олександра Гереги до міністра фінансів України щодо збільшення фінансування на лікувальні засоби для осіб, які постраждали на рідкісні (орфанні) захворювання. Сергія Штепи до Запорізького міського голови щодо необхідності невідкладного фінансування капітального ремонту доріг по вулицях Мирна, Богуна та Раєвського в місті Запоріжжя. Сергія Штепи до міністра охорони здоров'я України щодо недопущення закриття Обласного клінічного ендокринологічного диспансеру. Тараса Батенка до голови Львівської обласної державної адміністрації, голови Львівської обласної ради щодо перегляду рішення про ліквідацію (шляхом приєднання) Комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради "Львівська обласна психіатрична лікарня "Заклад". Марії Мезенцевої до міністра закордонних справ України стосовно проблеми збільшення кількості відмов у наданні студентської візи іноземним студентам та заходів, які вживаються для її подолання. Марії Мезенцевої до Голови Служби безпеки України стосовно причин збільшення кількості відмов у наданні студентської візи іноземним студентам. Дмитра Нальотова до голови правління Акціонерного товариства "Полтавагаз" щодо забезпечення безпечного та стабільного газопостачання споживачам багатоквартирного житлового будинку. Дмитра Нальотова до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо безпідставного припинення газопостачання споживачам багатоквартирного житлового будинку. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо збереження Болградського району Одеської області, як самостійної адміністративно-територіальної одиниці у процесі адміністративно-територіальної реформи. Геннадія Вацака до Кабінету Міністрів України щодо проведення ремонту дороги М-21. Геннадія Вацака до акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо залізничного сполучення. Зіновія Андрійовича до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України, міністра фінансів України щодо завершення будівництва I-III ступенів в селищі Битків, Надвірнянського району Івано-Франківської області. Ірини Борзової до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо вжиття невідкладних заходів захисту прав споживачів електроенергії з нарахування подвійної оплати за спожиту електроенергію Акціонерним товариством "Вінницяобленерго" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Енера Вінниця". Степана Кубіва до Прем'єр-міністра України щодо необхідності невідкладного скасування реєстрації транспортних засобів юридичних осіб військовими комісаріатами. Степана Кубіва до міністра юстиції України щодо необхідності невідкладного впровадження чіткого порядку визначення штрафів в сфері захисту конкуренції. Соломії Бобровської до міністра енергетики та захисту довкілля України стосовно походження кам'яного вугілля на центральній збагачувальній фабриці "Червоноградська" Олександра Бакумова до Харківського міського голови, прокурора Харківської області, начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області щодо захисту прав інвесторів (пайовиків) житлового комплексу "Перспектива Радужна" в місті Харкові.

Сергія Литвиненка до голови Рівненської обласної державної адміністрації щодо термінового вжиття необхідних заходів стосовно ситуації з вибухами у гранітному кар'єрі, що знаходиться у селі Вири Сарненського району Рівненської області. Олександра Куницького до голови Національної поліції України щодо проведення перевірок на стаціонарних постах патрульної поліції на предмет дотримання законодавства України при встановленні дорожніх знаків "СТОП-КОНТРОЛЬ" та штучних перешкод, що звужують проїзну частину дороги в зоні поста та суттєво ускладнюють дорожній рух. Марини Бардіної до голови Київської міської державної адміністрації щодо заміни аварійних сходів у Подільському районі міста Києва. Марини Бардіної до голови Київської міської державної адміністрації щодо освітлення підземного переходу на бульварі Дружби Народів у Голосіївському районі міста Києва. Лариси Білозір до Міністерства розвитку громад та територій України щодо розробки Методики оцінки спроможності об'єднаних територіальних громад. Лариси Білозір до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства розвитку громад та територій України, Вінницької обласної державної адміністрації щодо надання статусу лікарні інтенсивного лікування першого рівня комунальному некомерційному підприємству "Шаргородська центральна районна лікарня". Вячеслава Рубльова до голови Національної поліції України, виконуючого обов'язки голови Державної екологічної інспекції України, Генерального прокурора України щодо спричинення екологічної небезпеки. Дар'ї Володіної до виконуючої обов’язки начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області щодо надання інформації з питань, пов'язаних із здійсненням депутатських повноважень. Оксани Савчук до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо забезпечення соціального захисту пільгових категорій населення сіл, які приєднуються до територіальних громад міст обласного значення. Оксани Савчук до міністра охорони здоров'я України щодо затвердження переліку лікарських засобів для лікування рідкісних (орфанних) захворювань. Олександра Горенюка до начальника головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області щодо можливого незаконного функціонування закладів з продажу алкогольних напоїв у Суворівському районі міста Одеси. Олексія Жмеренецького до голови Антимонопольного комітету України щодо тривалого розслідування антиконкурентних узгоджених дій під час процедури закупівлі. Олексія Кучеренка до Прем'єр-міністра України щодо стану будівництва підстанції "Кремінська" та альтернативних схем постачання палива для Луганської теплової електростанції. Олександра Федієнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо встановлення плати за доступ до інфраструктури об'єктів доступу для розташування технічних засобів телекомунікацій у місті Києві. Групи народних депутатів (Чорного, Нестеренка та інших. Всього 8 депутатів) до Прем'єр-міністра України щодо недопущення зупинки Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" у жовтні 2019 року. Павла Мельника до міністра фінансів України щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", інших нормативно-правових актів стосовно вирішення проблеми недофінансування основних напрямів кошторисно-бюджетного фінансування Запорізької області у 2020 році. Павла Мельника до міністра фінансів України щодо вирішення проблеми втрат у 2020 році місцевих бюджетів у зв'язку з позбавленням надходжень від частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального. Володимира Ар'єва до голови Національного агентства України з питань запобігання корупції щодо недопущення потенційного конфлікту інтересів під час здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, які здійснюють головний військовий прокурор Віктор Чумак та заступник Генерального прокурора Віталій Касько. Сергія Лабазюка до Прем'єр-міністра України, міністра освіти і науки України щодо доцільності окремого та ґрунтовного регулювання, професійно-технічної та фахової передвищої освіти, як окремих напрямів. Анни Скороход до Директора Національного антикорупційного бюро України, голови Національного агентства України з питань запобігання корупції щодо перевірки фактів зловживання службовим становищем колишньої голови Богуславської районної державної адміністрації Ірини Старенької. Миколи Кучера до Прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики України щодо необхідності фінансування на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Мар'яни Безуглої до міністра внутрішніх справ України щодо деяких питань стихійної торгівлі в Оболонському районі міста Києва. Ігоря Кісільова до Прем'єр-міністра України, міністра фінансів України щодо фінансування видатків за бюджетною програмою "Утилізація твердого ракетного палива". Народні депутати, шановні, це всі запити. Оголошується перерва до 12 години 30 хвилин. Дякую. (Після Дякую.